Idemo i počinjemo raspravu o - Prijedlog zakona o javnoovršiteljskim pristojbama, prvo čitanje, P.Z. br.861 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom.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 Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Da, želi. Državna tajnica gospođa Barica Novosel. Novim zakonodavnim okvirom, to je Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima sa 1.1.2012. godine napušta se dosadašnji model sudske ovrhe i di se provođenje ovrhe daje u nadležnost javnih ovršitelja. Uz Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima za potrebe novog ovršnog sustava i njegovo funkcioniranje u praksi je donijeto niz podzakonskih propisa i pravilnika, jedan od njih je i ovaj Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama. Ovim Zakonom uređuje se obaveza plaćanja javno ovršiteljske pristojbe u postupku pred javnim ovršiteljima, pristojbeni obveznici, vrijeme nastanka obaveze, način obračunavanja pristojbene obveznice, institut oslobođenja od plaćanja pristojbi, postupak utvrđivanja vrijednosti. Ono što je bitno je da je javnoovršiteljska pristojba izjednačena sa sadašnjom sudskom pristojbom. Nema povećanja. Ista je, ista je visina te pristojbe i isti su instituti za oslobađanje od plaćanja javno ovršiteljske pristojbe. Znači, javno ovršiteljska pristojba je prihod državnog proračuna koji će se naplaćivati u postupku prisilne ovrhe pred javnim ovršiteljima. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ne žele. Hvala. Otvaram raspravu. Na redu su rasprave u ime klubova zastupnika. Prvi je na redu u ime Kluba zastupnika HDZ-a Damir Sesvečan. Poštovan potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, državna tajnice. Pa evo prije svega reći ću da Prijedlog zakona o javnoovršiteljskim pristojbama koji je pred nama u prvom čitanju Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava. Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama pristojbama se zapravo kao dio reforme ovršnog sustava nastavlja na novi Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima koji je Hrvatski sabor donio u studenom prošle godine, donošenjem navedenih zakona započela je realizacija zacrtanih smjernica reforme ovršnog sustava utvrđenih strateškom studijom Vlade Republike Hrvatske iz srpnja 2009. godine koji su imali za cilj razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava ovrhe uz pojednostavljenje i skraćivanje trajanja ovršnog postupka koji bi rezultiralo i rasterećenjem sudova. S obzirom na važnost i značaj instituta ovrhe prije svega zbog posljedice koje ovrha ima u odnosu na građane, na gospodarske subjekte, odnosno općenito posljedice koje ima na dužničko-vjerovničke odnose. I prije su postojala brojna nastojanja da se kroz zakonske intervencije ovršni postupak poveća njegova efikasnost, da se on pojednostavi i ubrza. No, unatoč svim tim poboljšanjima on je i nadalje ostajao neprihvatljivo spor, previše formaliziran i nedjelotvoran. Podsjetit ću da je takvih nastojanja, dakle takvih intervencija u pije važeći Ovršni zakon iz 1996. godine bilo čini mi se 6. Dakle, bilo je šest novela, šest njegovih izmjena i dopuna. Zato je novim Ovršnim zakonom iz 2010. godine stvoren zakonodavni okvir za novi način provedbe ovrhe. Napuštena je dakle sudska ovrha, a u ovršni postupak uvelo se javne ovršitelje kao samostalne i neovisne nositelje službe i osobe javnog povjerenja koji bi trebali osigurati bržu, jednostavniju i kvalitetniju provedbu ovrhe što bi u konačnici trebalo i u tom segmentu dakle doprinijeti učinkovitosti našeg pravosudnog sustava i vladavini prava. U svakom slučaju uvođenjem sustava javnih ovršitelja koji će provoditi ovrhu temeljem ovršne isprave učinjen je jedan veliki, pa ja bih rekao čak i radikalan iskorak u ovršnom postupku. da bi sustav javnoovršiteljske službe mogao u potpunosti profunkcionirati za njegovo funkcioniranje potrebno je između ostalog urediti i sustav plaćanja javnoovršiteljskih pristojbi, te utvrditi tarifu javnoovršiteljskih pristojbi koji je sastavni dio Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama. Pa se konkretno, dakle ovim Zakonom ponovit ću ono što je i državna tajnica rekla uređuje obveza plaćanja javnoovršiteljske pristojbe u postupku provedbe ovrhe, definiraju se pristojbeni obveznici. Zatim, definira se vrijeme nastanka obveze plaćanja pristojbe, način obračuna pristojbene osnovice, institut oslobađanja od plaćanja pristojbi, postupak utvrđivanja vrijednosti radi naplate pristojbe, postupak vraćanja pristojbe te su određene kazne za javne ovršitelje koji ne naplaćuju ili neuredno naplaćuju pristojbu. isto tako naglasit ću da, s obzirom da su javnoovršiteljske pristojbe prihod državnog proračuna naravno neće se trebati osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. I evo iz tih razloga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati Prijedlog ovog Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama u prvom čitanju. Hvala. Hvala lijepo. Idemo dalje sa raspravom. U ime Kluba zastupnika HNS, HSU zastupnica Danica Hursa. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona koji je uređen preko 26 članaka i stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine. 2010. godine u ovom Visokom domu donijeli smo novi Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima, pa su po mojem uvjerenju i propisane pristojbe za rad javnih ovršitelja trebale biti dio paketa koji čini cjelinu ovršnog posla. No eto danas imamo pola godine nakon prihvaćenih zakona Prijedlog zakona kojim se uređuje evo sve ono što je i u uvodnom izlaganju rekla državna tajnica pa to ja neću ponavljati. Sastavni dio ovoga Zakona je i tarifa javnoovršiteljskih pristojbi. Javnoovršiteljsku službu obavljaju javni ovršitelji kao samostalni i neovisni nositelji javne službe. Na javne ovršitelje država prenosi, dakle dio svojih ovlasti, ali država i dalje ostaje važan čimbenik u njihovom funkcioniranju jer će nadzor nad njihovim radom obavljati nadležna ministarstva. U samom prijedlogu zakona u ovom dijelu ja mislim da se krivo formuliralo i da je to greška. Piše ovako. Stoga država i dalje ostaje važan čimbenik u njihovom funkcioniranju, jer će nadzor nad njihovim pravilnim radom. Pa nad pravilnim radom nije potrebno vršiti nikakvu provjeru niti obavljati kontrolu, dakle mislim da je ova riječ pravilnim radom nepotrebno upotrijebljena i mislim da treba stajati da će ministarstvo vršiti provedbu nad radom. A zakonitost njihovog rada kontrolirat će sudovi kroz institut pravnih lijekova. Iz obveza plaćanja pristojbi već je bilo rečeno stvoriti će se dodatni prihod državnog proračuna RH. Dakle, Dakle, ovaj prijedlog zakona čini samo jedan dio ukupne cjeline, da bi ovršni posao funkcionirao naravno potrebno je definirati i pristojbe što činimo po po ovom prijedlogu zakona. Eto klub HNS-HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Sljedeći na redu u ime Kluba zastupnika HSS-a je uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Novi Ovršni zakon i Zakon o javnim ovršiteljima nastali su kao rezultat reforme ovršnog sustava u RH. Još 30. srpnja 2009. godine usvojena strateška studija za učinkovitiji način ovrhe i uvođenje javnih ovršitelja. Strateškom studijom utvrđeni su ciljevi reforme ovršnog sustava RH. Između ostalog opći, da ih sada ne nabrajam, a kao i određeni postupci. određeni postupci. Institut javnih ovršitelja potpuna je novina našeg pravnog sustava. Prilikom izrade zakona ranog okvira za novi ovršni sustav nastojalo se primijeniti najbolje standarde EU kao i sve glavne točke iz preporuke Vijeća Europe još iz 2003. godine prema kojima ovrha mora biti uređena s jasnim pravnim okvirima, s jasno i jednostavno naznačenim pravima, obavezama, odgovornošću i mogućnostima svih sudionika ovrhe njome se mora osigurati i poštivanje zakona i sudskih odluka. Naročito se htjelo postići da pravni okvir bude dovoljno iscrpan u onoj mjeri kojom će omogućiti pravnu sigurnost i transparentnost ovrhe kao što mora omogućiti da provedba ovrhe bude što predvidljivija i u najvećoj mogućoj mjeri što efikasnija. Novim zakonodavnim okvirom nakon što se dosadašnji model sudske ovrhe i provedba iste se daje u nadležnost javnih ovršitelja. Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama dio je novog zakonodavnog paketa u funkciji uspostave javnoovršiteljske službe. Ovim zakonom se uređuje obveza plaćanja javnoovršiteljske pristojbe u postupku pred javnoovršiteljima kao i pristojbeni obveznici, vrijeme nastanka pristojbene obveze, način obračuna pristojbene osnovice i niz drugih detalja. Sastavni dio ovog zakona je i tarifa javnoovršiteljskih pristojbi. Prema tarifi za prijedlog za provedbu ovrhe danu u usmenom ili pismenom obliku ovršni nalog i prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se javnoovršiteljska pristojba prema vrijednosti odnosno od 50 do 250 kuna, a smatramo potrebnim posebno istaknuti da se za prijedlog za provedbu ovrhe plaća jedna pristojba i onda kada se predlaže više sredstava ovrhe bez obzira je li predložena naknadno ili istodobno. Javnoovršiteljsku službu obavljaju javni ovršitelji kao i samostalni i neovisni nositelji javne službe koji imaju svojstvo osoba javnog povjerenja. Drugim riječima na javne ovršitelje država prenosi dio svojih ovlasti. Stoga država i dalje ostaje važan čimbenik u njihovom funkcioniranju jer će nadzor nad njihovim pravilnim radom obavljati nadležna ministarstva, a zakonitost njihovog rada kontrolirat će sudovi kroz institut pravnih lijekova. Predlagatelj također ističe da upravo radi unaprijed iznijetog angažmana državnog aparata proizlazi i obaveza plaćanja pristojbi kao prihoda državnog proračuna RH. Klub zastupnika HSS-a podržava donošenje ovog zakona jer očekujemo da će primjena ovog zakona u praksi ispuniti ciljeve zbog kojih se donosi,a to su omogućavanja pravne sigurnosti i transparentnosti ovrhe te omogućavanje da provedba ovrhe bude što predvidljivija i u najvećoj mogućoj mjeri što efikasnija. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Imamo još jednu raspravu u ime Kluba zastupnika, ovaj puta SDP-a, zastupnik Josip Leko. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici predlagatelja Hrvatske vlade i kolegice Dakle, ako kažemo A moramo reći i B, to bi se odnosilo na ovaj Zakon o javnobilježničkim pristojbama. Dakle, mi smo u reformi pravosuđa se opredijelili za efikasnost, to je bila glavna riječ u cijeloj reformi pravosuđa. Zbog toga smo i uveli u pravni sustav neke nove institute kao što je javnoovršiteljska dužnost. E, kad smo to već uveli onda to treba platiti. Dakle, efikasnost pravosuđa i demokracija ima svoju cijenu,a ta cijena je da se i novi institut pravni i nova institucija u pravnom sustavu mora platiti. A kad se to već mora platiti u pravosuđu je logično da se to plaća pristojbama. Ali, da ni pravosuđe ni zakoni ni nove institucije nisu svemoćne pa ni država pokazuje se pokazuje se baš na ovom zakonu. Dakle, mi imamo novi Zakon o ovrsi, novu instituciju, nove pristojbe, biljege, ali imamo u Hrvatskoj nezapamćenu nelikvidnost. Dakle, imamo netko kaže 35, a netko 40 milijardi kuna dospjelih nenaplaćenih ili možda čak i nenaplativih potraživanja računa, a ta situacija bi recimo pogodovala ili mogla bi reći zato uvodimo nove institute u pravosuđe kako bi odteretili,oslobodili sudove i to će se efikasno riješiti. Nije tako nažalost, nije tako. Dokaz još jedan da je ovrha i država da su svemoćne onda bi u Ovršni zakon barem uključili mogućnost da se plaće radnicima mogu naplatiti putem ovrhe bez nekog postupka. To nismo ni razmišljali o tome nego idemo još nešto tražiti što je možda i teže, uvođenje kaznenog djela zbog neisplate plaće. Eh, dakle u Hrvatskoj je mogao bih reći, već dugo na sceni kada se ne da ništa riješiti ajmo novu instituciju, novi Zakon i nove pristojbe i tako Hrvatska postaje skupa država, neefikasna država a mi gomilamo propise na propise. Naravno kada sam na početku rekao kada se kaže A. mora i B. mi smo to osnovali, donijeli smo zakon i moramo donijeti i ovaj Zakon. I u tom smislu Klub Socijaldemokratske partije Hrvatske podupire i glasovat će za ovaj Zakon ali evo jedan mali amandman ako smo. Recimo u članku 5. pristojbe propisane tarifom plaćaju se u državnim biljezima, ja bih rekao da se plaćaju u obliku državnih biljega a ne u državnim biljezima. Ima takvih još nekakvih stvari ali ja ću to u vlastitom amandmanu. Na kraju da ponovim nismo sretni što se gomilaju propisi, instituti i institucije a da nema poželjne efikasnosti, ali nema druge poduprijet ćemo ovaj Zakon. Hvala. Hvala lijepo. Završena je rasprava po klubovima, prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je na redu zastupnik Ivo Grbić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o javno ovršiteljskim pristojbama koje je Vlada Republike Hrvatske uputila u redoviti postupak donošenja. Prijedlog ovog zakona slijed je reforme ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj koji je započeo u 2010. donošenjem Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima. Da bi se ostvarila htijenja za učinkovitošću pravosuđa i prava na poštenom suđenju u razumnom roku potrebno je osigurati brzu i efikasnu obuku. Javni ovršitelji novina su našeg sustava, uvedeni su prema iskustvima nekih Europskih zemalja čime je napušten dosadašnji model sudske ovrhe a provedba ovrhe daje se u nadležnost javnih ovršitelja. Javni ovršitelji kao nositelji javno ovršiteljske službe samostalni su i novi su u svom radu imaju svojstvo osobe od javnog povjerenja, država im prenosi dio svojih ovlasti ali isto tako valja istaknuti da država obavlja nadzor nad zakonitošću njihova rada preko nadležnih ministarstava dok sudovi kontroliraju zakonitost njihova rada kroz institut pravnih lijekova. Prijedlog zakona o javno ovršiteljskim pristojbama na neki način uokviriti će cjeloviti zakonodavni okvir javno ovršiteljske službe. Prijedlogom se uređuje obveza plaćanja javnoovršiteljske pristojbe u postupku pred javnim ovršiteljima pristojbeni obveznici vrijeme nastanka pristojbene obveze, način obračuna pristojbene osnovice, oslobađanje od plaćanja pristojbi, postupak utvrđivanja vrijednosti radi naplate pristojbi, zastara, nadzornom naplatom pristojbe i kaznene odredbe. Obveza plaćanja javno ovršiteljskih pristojbi u postupku pred javnim ovršiteljima utvrđuje se tarifom javno ovršiteljskih pristojbi koje se plaćaju za postupke ovrhe i u drugim slučajevima propisanim ovršnim zakonom. Također valja istaknuti da oslobođenje od pristojbi u parničnom i izvanparničnom kaznenom postupku i u postupku pred upravnim sporovima primjenjuju se i u postupcima provedbe ovrhe odluka donesenih u tim postupcima. Pristojba se plaća prema vrijednosti glavne tražbine kada je postupku pred javnim ovršiteljem prethodila parnica o istoj tražbini kao vrijednost zahtjeva uzima se vrijednost predmeta spora utvrđena u parnici. Propisuje se mogućnost ovršenika da da prigovori previsoko naznačenoj vrijednosti glavne tražbine ali se daje mogućnost javnom ovršitelju da provjeri vrijednost glavne tražbine ako posumnja da je preniska vrijednost glavne tražbine. Na temelju iznijetoga podržavam Prijedlog zakona o javno ovršiteljskim pristojbama. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Evo i zadnja pojedinačna rasprava po ovoj točci dnevnog reda zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. Za očekivati je bilo da će uskoro pred nas doći ovaj Prijedlog zakona o javnoovršiteljskim pristojbama s obzirom da smo ustanovili javno ovršiteljsku instituciju instituciju koja zaista znači uvođenje i reda i na kraju krajeva efikasnost svih ovrha. Možda je ovom prilikom za reći iako su pristojbe u granicama ekonomske moći bolje reći nemoći naših građana ali ne možemo se oteti dojmu da smo povisili pristojbe u parničnim u parničnim postupcima, upravnim postupcima što svakako nije bilo za očekivati jer za vrijeme koalicijske vlasti 2002./2003. imali smo hrabrosti za 50% smanjiti pristojbe u parničnim postupcima i u svim postupcima što je bio veliki minus za sam proračun ali je to bilo u konačnici i jačanje i same institucije pravosuđa a i slobode pristupa građanina institucijama pravosuđa. Ono što također ovom prilikom želim reći da konačno evo ja vjerujem kada otpočnem s radom javno ovršiteljska dužnost i javni ovršitelji počnu s obavljanjem svoje zakonom date ovlasti da će se stati na kraj i ovo što Vlada promatra kao da se nje ne tiče a što radi njena agencija FINA. Naš Zakon o ovrsi je jasan koji govori koji se računi plijene, plijene se za tražbinu svi računi ali do visine tražbine. Ako je visina tražbine veća nego što ima sredstava na novcima računa dužnika, dakle ovršenika tada u zakonu jasno stoji odredba da se neće plijeniti ta jedna trećina koja se ostavlja za život dužnika. DA se neće plijeniti alimentacije, socijalna davanja, slična, invalidnine i takva primanja. Zbog čega FINA protivno izričitim odredbama Zakona o ovrsi plijeni kompletni račun. Ja ću samo podsjetiti ali ovo je zadnja opomena koju ovdje govorimo jer smo imali nekoliko press konferencija na ovu temu, jer se na ovu temu javio i pučki pravobranitelj. Govorimo o protupravnoj naplati i za to treba odgovarati čelna osoba FINA-e. ja još jedanput apeliram gospodo iz ministarstva, gospodine ministre da skrenete pozornost premijerki da izvoli disciplinirati FINA-u odnosno njezinog čelnog čovjeka. Ne može FINA plijeniti protivno zakonu sve računa i tražiti onda od građanina da formira i da otvori nove račune, jel to u zakonu ne piše. Zakon itekako govori o računima, prema tome da je mislio da će se ovrha na takav način vršiti onda bi to zakon i rekao. Ponavljam, protupravna naplate je kazneno djelo i svim onima kojima FINA blokira čitav račun za minornu ili bilo kakvu tražbinu radi protuzakonito, radi kazneno djelo po postojećem kaznenom djelu, a sada po novom prijedlogu Kaznenog zakona još jasnije je ta stvar definirana i zapriječena veća kazna. Takve stvari zavile su u crno mnoge obitelji. koji živimo od plaće i naše su plaće velike kako bismo preživjeli za 2., 3. mjesec. Kako može čovjek sa malom plaćom, malom mirovinom preživjeti dok ne otvori novi račun i zbog čega bi on bio to prisiljen raditi samo zato što to FINA kaže, samo zato što su kod nje i sukno i škare da to ne može tako biti. Dakle, mi imamo jednu čudnu situaciju, da svi oni kojima je data u ovlast izvršenje to je ovrha, mogu raditi i protuzakonito. Vjerojatno jer su u poziciji da tako rade. Dakle, kada im je društvo, država, kada im je zakon dao velike ovlasti, a dao im je velike ovlasti, zato postoje i striktne odredbe zakona da se tako ponašaju. 360 tisuća računa je bilo blokirano od toga je ogromna većina, gro je protuzakonitih blokada. Mi vjerujemo i nadamo se da se to više neće događati kada stupi na snagu od 1.1.2012. godine novi zakon. Ali građanin živi od svoje plaće, od svoje mirovine iz mjeseca u mjesec. I tražimo da se hitno prestane s takvom jednom protuzakonitom naplatom. Hvala. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepa. Bila je ovo zadnja pojedinačna rasprava. U ime predlagatelja, zaključno ministar Dražen Bošnjaković. gospođo potpredsjednice. Hoću reći da zaista od 1.1.2012. godine treba profunkcionirati novi sustav ovrhe i to ovrhe putem javnih ovršitelja. Ovaj Zakon o pristojbama javnoovršiteljskim je jedan od preduvjeta da bi taj novi sustav zaživo i mi smo se kod toga predlaganje vodili motivom da ne poskupimo ovrhu u odnosu na ono kakva je ona danas. Ostavili smo pristojbe na istoj razini s tim da ćemo kod određivanja u pravilniku o nagradama ili naknadama za javnoovršiteljske usluge voditi računa da te usluge koje voditi računa da te usluge koje je danas radio sud vezano za ovrhu da nikako ne bi došle da poskupe zapravo ovrhu kakva je. Što se tiče Zakona o sudskim pristojbama, točno je mi smo negdje povećali iznose sudskih pristojbi, a negdje smo smanjili, negdje smo potpuno oslobodili. Primjerice, vezano za mirenje, za sklapanje nagodbi sve do kraja postupak gdje želimo stimulirati što više mirno rješavanje sporova. Do sada smo naknadu ili sudsku pristojbu koja se tu plaćala u potpunosti smo je ukinuli. povećali recimo neke sudske pristojbe vezano za podnošenje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova jer zapravo želimo destimulirati ljude kada idu u obijesno parničenje i zapravo kada ulažu te pravne lijekove čisto iz taktičkih razloga žele odugovlačiti spor. Tako da tu zaista mislim da je Vlada imale jedan manevarski prostor koji je dobro iskoristila. A ovo što se tiče nespretnosti vezano za ovrhe na novčanim sredstvima koje radi FINA to se naravno više neće događati, jer radilo se o jednom programu gdje se nije moglo prepoznati na računu koji je bio jedinstven za nekog građanina, koji iznos zapravo dolazi od plaće, koji iznos je primjerice alimentacija, koji iznos je naknada štete. I taj program je usklađen, jer Vlada je zadnjim izmjenama Ovršnog zakona itekako vodila računa o toj nekakvoj socijalnoj komponenti da sačuva ljudima onaj minimum za egzistenciju. Mi znamo da smo imali u određenom razdoblju da su građani mogli dati izjavu da im se cjelokupni iznos cjelokupna plaća zaplijeni, znamo da smo imali nekada praksu čak i kod prodaje nekretnina na javnim dražbama, nekretnine su odlazile za jednu jedinu kunu zapravo time time vjerovnik ništa nije naplatio a dužniku bi oduzeo cijelu nekretninu. Te su stvari sve zapravo ispravljene, stavljene su na svoje mjesto. Ali novi Zakon o javnim ovršiteljima i novi Ovršni zakon vjerujem da će omogućiti jednu kvalitetniju, puno brži i efikasniju ovrhu, a time naravno i veći red i bolje funkcioniranje i na tržištu i na gospodarstvu ali i u onim međusobnim imovinskopravnim odnosima između svih drugih subjekata. Hvala lijepa.